Откривам заседанието. Уважаеми народни представители, преди да започнем работа по седмичната програма програма – съобщения за внесените законопроекти. Внесен е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Вносители: Явор Куюмджиев и Таско Ерменков. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Вносител е Министерският съвет. Министерският съвет внася Законопроект за отменяне на Закона за публично-частното партньорство. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията е внесен от Румен Гечев и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения внася Камен Костадинов и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата е с вносител – Министерският съвет; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите внасят Волен Сидеров и група народни представители; Проект за Декларация на Четиридесет и второто Народно събрание за развитието на ситуацията в Украйна и позицията на Българския парламент, внесен от Сергей Станишев и група народни представители. Министерският съвет е внесъл за сведение „Доклад за изпълнение на мерките заложени в актуализацията за 2013 г. на на Националната програма за реформи на Република България 2013-2020 г.”, към четвъртото тримесечие. Предоставен е на всички постоянни комисии и е на разположение на народните представители в Библиотеката. Постъпили са отчети за изпълнение на политиките и програмите за 2013 г. от Министерския съвет, от Министерството на културата, Министерството на регионалното развитие, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на земеделието и храните, Министерството на инвестиционното проектиране и от Държавна агенция „Национална сигурност”. Отчетите са изпратени на Комисията по бюджет и финанси и на съответните ресорни комисии. Има ги и в Библиотеката за тези, които желаят да се запознаят с тях. Вчера приключиха разискванията по

Уважаеми народни представители, поставям на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, внесен от Министерския съвет. Законопроектите са два, след това ще поставя на гласуване законопроекта, внесен от

Поставям на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, внесен от Ивайло Московски и Иван Вълков. Моля, гласувайте.

Действително, същото щях да кажа. Видяхме вчера некоректното поведение от страна на водещите, за да съберат днес този кворум, но въпреки това аз Ви призовавам при при режима на прегласуване още веднъж да осмислите идеята за наложените промени, които внасяме. В крайна сметка наистина става въпрос за безопасността и за сигурността на гражданите. Вчера изложихме допълнително достатъчно доводи, които са в подкрепа на тази теза. Считам, че ако направим тази първа крачка към регулиране на дейността на автосервизните фирми, фирми, убеден съм – за не по-дълъг срок от една година статистиката ще бъде положителна, в полза на намалели произшествия, намалели инциденти. съм, че това ще бъде една удачна първа крачка към правене на отделен закон, така че Ви моля при процедурата по прегласуване – подкрепете тези промени,

че поведението на ръководството беше много коректно. Ако имаше някаква некоректност вчера е, че господин Георги Андонов не беше отстранен от пленарната зала. Това е некоректността от вчера! (Шум и реплики Запознайте се и със стенограмата, ако искате да видите защо.

първо гласуване Закона за професионалното образование и обучение с вносители Милена Дамянова и група народни представители и Валентина Богданова и група народни представители. Първо ще поставя на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, внесен от Милена Дамянова и група народни представители. (В залата влиза министър Анелия Клисарова.)

приет. Поставям на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, внесен от Валентина Богданова и група народни представители. Гласували

До тук са се изказали госпожа Танева и госпожа Светла Бъчварова. Има ли други желаещи за изказвания по заглавието и § 1? По § 1 има предложение от народните представители Десислава Танева и Цвета Караянчева. Има ли други желаещи?

Уважаеми господин председател, моля да подложите на прегласуване текста. Колеги, още веднъж искам да се обърна към Вас. Това предложение, следващото по § 2 и още едно по § 4 за залесяването, които не са подкрепени от комисията, са текстове, които връщат сектора назад, които правят така, че променят основната философия на закона и връщат дейностите към централизация в държавата, а не към разпределение към частния частния сектор. Затова Ви моля още веднъж – при прегласуването да подкрепите нашето предложение и приходите от учредяването на сервитути, следващият параграф на права, да бъдат в полза на горските предприятия, които управляват тези територии. Благодаря Ви, уважаема госпожо Танева. Прегласуване.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Вземам думата по повод направеното предложение от мен и колежката Караянчева по § 2. Правя това Правя това изказване с ясното съзнание, че повтарям всички мотиви, които изказах в подкрепа на предложението, което ние, двете колежки, бяхме направили по предходния параграф,

горски територии, които се управляват от държавни горски предприятия – да не отиват в приход на държавното горско предприятие, а да отиват в приход по бюджета на контролния орган върху горскостопанските дейности съгласно Закона за горите, а именно Изпълнителната агенция по горите. Отново искам да заявя, че този начин на решаване на недостига в бюджета на Изпълнителната агенция по горите за издръжка на администрацията не е начин за решаване на този проблем. В преходния параграф ставаше въпрос за учредяване на сервитути, а в този член става въпрос за учредяване права за ползване върху поземлени имоти в горски територии –държавна собственост. Ние не сме съгласни за промяната по отношение на приходите при такива учредени права на ползване върху гори държавна собственост. Още веднъж искам да Ви обърна внимание върху всички текстове – те са няколко, неподкрепени в комисията за да защитя мотивите си да не отиваме отново към централизация на дейностите в държавните предприятия, а да защитим процедурите, по които тези дейности се управляват от собственика, а именно държавата в лицето на държавните горски предприятия, по публичен начин и за равнопоставено развитие на частно-стопанския сектор. Още веднъж искам да кажа, че философията на промяна на приходите – от държавните горски предприятия, които стопанисват тези горски територии, в контролния орган, е принципно сгрешена философия, поради което моля да подкрепите нашето предложение, а не предложението на вносителя.

съдържанието на параграфи 2 и 3 по вносител, както е подкрепено от комисията.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4. По § 5 има предложение на народните представители Танева и група. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

С § 4 и § 5 се правят допълнения в чл. 94 и чл. 96, съгласно които изменения изпълнението на дейностите по залесяване и защита срещу ерозия и порои по горските територии се извършва от държавни горски стопанства, държавни ловни стопанства, учебно-опитни горски стопанства, специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите, общински горски структури и търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241. По принцип и досега държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства и общинските горски структури са вписани в регистъра изрично. И без този запис те са в правата си да извършват тези дейности. За какво е нашето предложение? Предоставянето на възможността и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите да извършва тези дейности е в категорично противоречие с основната цел и философия на Закона за горите, а именно разделянето на контролните от стопанските функции на горите. По този повод сме направили нашето предложение. Категорично възразяваме срещу включването на териториални звена на контролния орган в стопански дейности. Идеята беше този контролен орган да контролира тези дейности. Тези звена категорично нямат такива функции и вменяването им на такива възможности е в абсолютно противоречие с останалите текстове относно функциите на Изпълнителната агенция по горите в закона. Първата част от предложението и да не бъде направена, тя на практика така действа, това и в момента е възможно, но втората е в категорично противоречие. Ето защо ние сме направили предложението: само записът „специализираните териториални звена на Изпълнителна агенция И аз считам, че абсолютно логично е, в унисон с всички останали текстове на контролния орган в горския сектор да не бъдат давани права за извършване на горскостопански дейности, които те трябва да контролират.

за неприемането му или по-скоро за приемането му, но след редакция, в която се приеме и нашето предложение – от текста на вносителя да отпаднат „специализираните териториални звена на Изпълнителна агенция по горите”. За предложението в останалата му част, пак казвам, и да се направи, и да не се направи, то действа и се прилага по този начин нямаме нищо против да има изричен запис, но категорично възразяваме срещу включването на специализираните териториални звена на контролния орган в сектора в горскостопанските дейности. В този смисъл много моля нашите предложения и по § 4, и по § 5, ако считате, че има основание в мотивите, които изложих пред Вас, да бъдат подкрепени.

Тъй като тези два параграфа на практика са за една и съща дейност и промяна, следващият параграф, който беше докладван, е § 6. Параграф 6 обаче касае чл. 97 по отношение на сечищата и пожарищата, които не могат да бъдат възобновени по естествен път до седем години – така беше действащият текст – „от изсичането или изгарянето им при пожар се залесяват от собственика им

за сечища и пожарища, тъй като този тригодишен срок става изключително кратък за естественото им възобновяване, това ще доведе неестествен или по изкуствен начин чрез залесяване от горските предприятия. Имайки предвид предложените в други текстове, в които, казах и в началото, е явна тенденцията тези дейности да се централизират в държавните предприятия, а не да се централизира тяхното управление и възлагане на предприемачите в сектора, това означава, че всички сечища и пожарища на практика ще бъдат залесявани от държавните предприятия. Това е практика, която в миналото беше много известна, включително и с корупционните си практики. Освен това направеното предложение категорично противоречи на наскоро приетата от Европейската комисия Стратегия на Европейския съюз за горите. горите. В тази стратегия изрично е посочено, че в управлението на горите трябва да се отчитат дългите времеви рамки относно естественото възобновяване в горите.

и даваме, връщаме стари практики, свързани с много корупционни примери, известни в миналото. И да няма корупционни примери, на практика скъсяването на този срок е в противоречие и със Стратегията за управление на горите, приета от Европейската комисия. Ето защо по § 6 ние нямаме предложение за промени, ние сме против предложеното съкращаване на срока. Казах в мотивите до какво ще доведе това и Ви призовавам този параграф на вносител да бъде категорично отхвърлен. Уважаеми колеги народни представители от управляващото мнозинство! Убедена съм, всеки от Вас е с различна експертиза, различна професия. Знаете, че горският сектор и управлението му се извършва от хора, които имат специализирано образование, и това е нормално. Всичко това прави системата малко по-затворена откъм вид експертиза и хора, които управляват. Убедена съм, че ако Вие наемете външни експерти за обяснение, разясняване и съвет, който да Ви бъде даден по отношение на процесите в горите, категорично този текст ще бъде отхвърлен. Ето защо Ви моля § 6 да бъде отхвърлен – дори го разсъждавам така, а не да бъде прието нашето предложение. Искам в израз на това, че предложенията са изключително конструктивни, а не като опозиция да отхвърляме предложението на вносител, отново да подчертая, че от всички 26 параграфа може би тези, макар и първите три, четири или пет, са параграфи, които са неприемливи за нас и сме направили предложение или за корекцията им, както в параграфи 4 и 5, които се надявам, че ще приемете, или за отхвърлянето им. Всички останали параграфи на вносител или редакцията на комисията ние сме подкрепили. Затова Ви моля да се вслушате в доводите, които Ви изложих, да подкрепите предложенията ни по параграфи 4 и 5, които биха довели до приемането на предложенията на вносителя в по-голямата им част. По § 6 – категорично да отхвърлим предложението на вносител, което е в противоречие с последните европейски практики и приетите принципи за управление на горите в Европейския съюз, и би довело до връщане на практики, които не са в полза нито на обществото, най-малко на управляваща политическа партия, която знаете, че после носи негативите от всички

Няма. Други изказвания? Госпожа Светла Бъчварова желае. Само Ви моля, не прекалявайте с повторенията като прийом на парламентарната реч, защото те водят до дълбоко отегчение в публиката. (Реплика от народния представител

Искам категорично да подкрепя предложенията, направени от вносителя по параграфи 4, 5 и 6 и съвсем накратко да кажа мотивите. Параграфи 4 и 5 предоставят възможност на специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите да осъществява дейности по залесяване и осъществяване на дейности по ерозията, а също така и определяне произхода и качеството на материала, който се използва при залесяване. Специализираните

част от тяхната обща работа в Изпълнителната агенция по горите, според мен ще бъде грубо нарушение. Така или иначе частният бизнес има възможност да прави и залесяване, има възможност да осъществява и всички дейности в горите. Факт е, че интересът към тази дейност е сведен до минимум след приемането на Закона за горите през 2011 г. По отношение на седемте години. Вярно е, че всеки има различна експертиза, но така или иначе и ние трябва да си направим собствената експертиза. Позволете ми да Ви кажа, че учебниците по горско стопанство, от които и в момента се учат студентите, седем години се води за някакъв много екстравагантен срок. Тоест на практика той не съществува. Защо? Защото, когато седем години, чакайки тази гора да се възстанови, и на практика практика това не се случи, което най-вероятно и най-често става, разходите за залесяване стават четири-пет пъти по високи. Кой ще поеме тези разходи? Частният бизнес няма да ги поеме и тогава изведнъж ще се сетим, че изпълнителната агенция и нейните звена ще бъдат отговорни в тази насока. Затова предложението за три години е наистина с желанието да се залесява. За 2012 г. са залесени едва седем хиляди декари гори

предложението на вносителя, най малкото и поради причината, че е обсъждано с всички засегнати и желаещи да помогнат на българската гора специализирани и браншови организации. Считам, че това предложение трябва да бъде реализирано. Благодаря

гласа. Убедена съм в мотивите, които казах, и още веднъж ще призова: нека Народното събрание, като законодателен орган, и членовете на Парламента не се подчиняваме сляпо на всичко, което пристига като законодателна инициатива от една дългогодишна администрация в сектора. подвиквате. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: В този смисъл още веднъж искам да припомня мотивите, които казах, и да поискам прегласуване с надеждата, че ще бъда подкрепена от народни представители, които са намерили основание в това, което изложих.

Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин председател, отново взимам думата да искам процедура по прегласуване. Добре, господин Атанасов, аз имам право на тази процедура. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Господин Атанасов, напомням Ви да спазвате правилника – втори път. ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин председател, искам процедура по прегласуване. Резултатите от гласуването показаха, че с два гласа се отхвърля нашето предложение, което предложение е против направеното от вносителя – да се скъси срокът от седем години на три години, и сечищата и пожарищата на практика ги обричаме в никакъв случай на неестествено възстановяване, а на залесяване от държавните структури.

с призива към Вас действително да излезете от рамката на гласуването по партийни указания, защото в крайна сметка самите Вие сте убедени в правотата на предлаганите промени. покажем, че този Парламент има потенциал да се създаде и нещо градивно. Това да се гласува постоянно „против” само заради причината, че предложенията са на ГЕРБ, е ясно. Правите си ... (Реплика

отрицателният вот е фигура, при която обяснявате защо Вие сте гласували „против”, а не призивно въздействие на другите защо те гласуват „против”. Моля

И аз Ви благодаря. Моля Ви, имайте предвид, че за изказвания никой не е ограничен, но се изказвайте в изказванията, а не на отрицателен вот да правите изказвания. Отрицателният вот е за да кажете защо Вие сте гласували „против”. Заповядайте, госпожо Бъчварова. По § 8 има предложение на народния представител Захари Георгиев и група. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8: „§ 8. § 8: „§ 8. В чл. 108 ал. 3 се изменя така: „(3) Лицето по ал. 2, на което е издадено позволителното за сеч, упражнява контрол и взема мерки за предотвратяване и спиране на незаконни действия по извършването на добива на дървесина, както и за транспортирането на остатъците от сечта, по ред, определен с наредбата по чл. 148, ал. 11, до освидетелстване на сечището.” По § 9 предложение на народния представител Десислава Танева и група. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9: „§ 9. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 2: „(2) В случай на смърт, както и при невъзможност на лицето, издало позволителното за сеч, да освидетелства сечището, протоколът за освидетелстване се съставя от друго лице по чл. 108, ал. 1, определено от: 1. директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство, учебно-опитно горско стопанство или кмета на общината – за горските територии – държавна или общинска собственост, както и за такива, предоставени им за управление; 2. председателят или управителят на съответното горско сдружение – за горските територии, стопанисвани и управлявани от сдружението; 3. собственика на горската територия – в останалите случаи.”

се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 в изречение първо думите „Ежегодно, до края на месец февруари, кметът на общината издава заповед, в която” се заменят със „Забрана по чл. 124 се налага със заповед, която се издава от кмета на общината ежегодно до края на месец февруари, като в нея” и в изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „както и на интернет страницата на съответната община”. 2. Създава се ал. 4: „(4) Заповедта по ал. 1 се представя в срок до 10 март в съответната регионална дирекция по горите и съответната регионална инспекция по околната среда и водите, в чийто териториален обхват попадат горските територии.”

Десислава Танева и Цвета Караянчева, прието от комисията и интегрирано в текста; по § 10 и 11 няма предложения; по § 12 също предложенията на народните представители Десислава Танева и Цвета Караянчева са подкрепени по принцип и е предложена редакция на комисията. Поставям на гласуване § 8 в предложената редакция на комисията; § 9 – в предложената редакция на комисията; § 10 и § 11 по вносител, подкрепени от комисията; § 12 – в предложената редакция на комисията. Ако обичате, режим на гласуване.

„2. Алинея 4 се изменя така: „(4) За прилагането на Регламент (ЕС) № 995/2010 Агенция „Митници” предоставя на Изпълнителната агенция по горите информация за вноса на дървен материал и изделия от дървен материал, посочени в приложението на регламента. Информацията съдържа данни за получателя, датата на вноса и количеството и се предоставя за всяко тримесечие в срок до 15-о число на месеца, следващ периода.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14: „§ 14. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения: текста преди т. 1 след думата „територии” се добавя „за които е учредено право на строеж или сервитут”. 2. Алинея 2 се отменя. 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Добитата при изпълнение на дейностите по ал. 1 дървесина е собственост на лицето по ал. 1.”

Има ли изказвания по параграфи 13, 14, 15, 16 и 16а, нов § 17 в редакция на комисията. Заповядайте, госпожо Танева.

Заповядайте, уважаема госпожо Танева. Уважаеми колеги народни представители, вземам думата, за да направя изказване по повод предложението ни по § 13 от доклада за промени в чл. 127, ал. 4, което не е подкрепено. Искам да изкажа мотивите си за това предложение и защо трябва да го подкрепим, а не да се съобразим с изискванията на администрацията в държавата и да не ги натоварваме с допълнителни дейности. Измененията в чл. 127, които са предложени по вносител и по принцип се подкрепят от нас, са във връзка за предоставяне на информация от Агенция „Митници” на Изпълнителната агенция по горите за вноса на дървен материал и изделия от дървен материал, посочени в регламента. Да, вярно е, това е изискване по регламент. Нашето предложение, освен тази информация за вноса, да добавим информация и за износа и вътрешнообщностните доставки на дърва и дървен материал. Защо? Защото знаете, че тази година имаше промяна в пазарната ситуация на дърва и дървен материал, цените паднаха, трябваше да се вземат решения от горскостопанските предприятия и мениджърите за цени, при които ще могат да бъдат изпълнени плановете, да се реализират приходи и съответно финансови резултати. Вземането на правилни стопански решения трябва да почива на достатъчно вярна, точна, аналитична информация относно пазара. На нашето предложение, в хода на дебатите в Комисията по земеделието и храните, бе отговорено, че регламентът има това изискване. Да, добре, но не пречи ние да включим задължение да се получава в Изпълнителната агенция по горите от Агенция „Митници” целия обем информация за износа на дърва и дървен материал и за вътрешнообщностни доставки, защото тези данни влияят на вътрешния пазар и на неговите ценови равнища. Вземането на правилни стопански решения в предприятията зависи от анализирането и на тази информация. Редакцията, която в момента се предлага от комисията, която е прецизна и която на практика изпълнява задълженията по този регламент, нищо не ни ограничава като законодатели, като народни представители да добавим допълнително изискване, което не е проблем да се събира в Агенция „Митници” – то и сега се събира, да регламентираме редовното му получаване в Изпълнителната агенция по горите, за да обезпечим вземането на правилни стопански решения от директорите на държавните горски предприятия. Уважаеми колеги, всички тук сме народни представители, които сме избрани от районите си за законодателна дейност. дадена администрация в Изпълнителна агенция не е искала да дава информация, защото ще пише още две справки, е абсолютно несъстоятелен мотив за отхвърляне на нашето предложение. Изречението, че: „Ние и сега я получаваме при поискване”, е абсолютно несъстоятелен аргумент за отхвърляне на нашето предложение, защото доброто управление, ефективното управление е система от правила, задължения и права на съответните държавни органи и институции. Приемането на нашето предложение означава, по закон в необходимия редовен срок се дава пълна информация за движението отвътре навън и вътрешнообщностните доставки на дърва и дървен материал, за да можем да обезпечим вземането на правилни и стопански решения. Уважаеми колеги, моля да бъде подкрепено нашето предложение, да допълним задълженията по регламента и освен вноса на дърва и дървен материал в събираната и предоставена информация, която е и публична, да включим износа и вътрешнообщностни доставки, обеми, които влияят на вътрешния пазар и на цените на вътрешния пазар. Тоест това е необходимо, за да може горскостопанските предприятия да вземат решения, обезпечаващи ефективната горскостопанска дейност. Нека бъдем законодатели, нека не изпълняваме волята на дадени администратори в държавните агенции! ПРЕДСЕДАТЕЛ

Параграф 13, моля да подкрепите предложението на вносителя, защото единствената причина да съществува тази промяна в закона е необходимостта регламент на Европейския съюз да бъде имплементиран в нашето законодателство и касае единствено вноса. Тезите, че администрацията няма да управлява ефективно, защото, виждате ли, няма информация за износа, означава, че досега тази администрация или тази държава, включително и в четиригодишния период на управление на ГЕРБ, не е разполагала с информацията и не е вземала ефективни решения. Информацията се осигурява от Агенция „Митници” на Изпълнителната агенция по горите на база на подписани споразумения и това съществува не само за Изпълнителната агенция по горите, но и за всички структури в държавата, които получават подробна информация за вноса и износа, а също така и вътрешнообщностните доставки. Записването на такъв текст на практика обезсмисля каквато и да е форма на сътрудничество в държавната администрация. Какво означава това, че ако не го запишем, тя няма да си върши работата ли?! Моля Ви такива излишни добавяния в закона да бъдат преустановени и като практика, защото иначе законодателството ще стане нещо, в което никой няма да може да разбере кой какви функции има и как ще ги изпълнява.

подкрепяме редакцията, която е направена в комисията, но имаме предложение за допълнение, което не противоречи на никакви регламенти. Нека сътрудничеството между държавните администрации да не почива на обичайна практика, при която като се сменят директорите става друг вид обичайна практика – без да влагам нищо в това, просто всеки има манталитет на организиране на работата си, а нека това да бъде законово регламентирано в съответния нормативен акт, каквито са нашите функции на законодатели като народни представители. Аз по никакъв начин не споря, че в мандата на ГЕРБ това е било ефективно и тази информация се е получавала ефективно. Общо взето администрацията, която беше в горите по мандата на ГЕРБ, е абсолютно същата и в сегашния мандат. Съвсем чистосърдечно мога да кажа, че и в нашия мандат, включително и аз съм гласувала решения, които така ми е написала администрацията – не съм много съгласна, но със същите доводи: има обичайна практика, не трябва да се включва, подкрепяме това на вносител. Затова Ви моля за по-задълбочен анализ и прочит. Подкрепяме текста на вносителя, редакцията на комисията и искаме допълнение в предложението, което ние сме направили, което просто е законодателно уреждане на начина на обмен, вида и обема на информацията. Благодаря Ви, госпожо Танева. Има ли други реплики към госпожа Бъчварова? Няма желаещи. Госпожо Бъчварова, желаете ли дуплика? Не. Уважаеми колеги, има ли други изказвания по докладваните параграфи?

Уважаеми колеги, госпожа Бъчварова уточни, че е докладвала параграфите от 13 до 17 по вносител. Първо, ще подложа на гласуване предложенията, които не са подкрепени от водещата комисия. Такова е предложението на народните представители Десислава Танева и Цвета Караянчева към § 13, комисията не го подкрепя. Подлагам го на гласуване. (Реплики.) Гласуваме Гласуваме неподкрепеното предложение на госпожа Танева и госпожа Караянчева към § 13.

Предложението на госпожа Танева е прието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Тъй като някои колеги не успяха да гласуват предлагам процедура на прегласуване. Благодаря.

резултата от Вашия дебат. Моля колеги, режим на прегласуване. Гласуваме предложението на госпожа Танева и госпожа Караянчева към § 13,

Уважаеми колеги, сега ще подложа на едновременно гласуване следните параграфи: § 13 в редакция на водещата комисия; § 14 в редакция на комисията;

водещата комисия. Моля, режим на гласуване.

чл. 179 ал. 2 се изменя така: „(2) Средствата на фонд „Инвестиции в горите” се разходват за залесяване, закупуване на горски територии, проектиране и строителство на горски пътища и транспортна

Заповядайте, госпожо Танева. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Госпожо Манолова, на предишно изказване, тъй като госпожа

които промениха приходите от учредени сервитути и права по ползване от горски територии – държавна собственост, да не влизат в приходната част на държавните горски предприятия, а да влизат в бюджета на Изпълнителна агенция по горите. Промяната по § 17, предложена от вносител, е реципрочна в текстовете за държавните горски предприятия и включват приходите от сервитутите и правата на ползване върху горска територия – държавна собственост, от приходната им част. Аз няма да повторя всички мотиви, които споменах в предишните си изказвания, като бях против тази промяна, просто тук потвърждаваме нашите мотиви и мисленето ни, че това е грешно взето решение и то не стимулира по никакъв начин мениджмънта на съответното държавно горско предприятие да управлява поверените му за управление горски територии – държавна собственост, по начин по който ще постигнат максимална доходност от тях. Това решение освен демотивационния ефект за горския мениджмънт е и в абсолютно противоречие, както вече споменах, на основния принцип и философия в действащия закон за пълното разделение на горскостопанските дейности и функции в лицето на държавните горски предприятия и техните поделения и, от друга страна, контролните функции върху тези дейности от Изпълнителна агенция по горите.

който става § 19 по доклада на комисията, касае много сериозен въпрос и искам да обясня за какво става въпрос и защо ние сме предложили този § 18 да отпадне. Какво казва предложението разбира се? Когато приемахме Закона за горите през 2011 г., ние създадохме един фонд „Инвестиции в горите”. Този фонд се акумулираше от приходите от стопанска дейност на държавните горски предприятия. Той беше целеви само за изграждане на горски пътища и проектирането им в горския фонд и беше създаден, за да навакса България с изоставането си от средните европейски норми колко горски пътища има на хектар горска площ. Ние сме в пъти по-малко, отколкото една Австрия например. Затворените горски басейни водят и до това, че сеч се осъществява много често и гола до общодостъпните места. Знаете колко болезнен е проблемът за обществото, като се пътува и видят голата сеч, защото там е достъпно, там е лесно за сеч. Отварянето по изграждането на горски пътища от този фонд, който беше целеви, следваше да доведе до увеличаване на горската пътна мрежа, отварянето на басейни и едно ефективно управление на горския фонд относно стопанските дейности. Какво беше особеното, откъдето идва проблемът? Съгласно следващия член тези средства, отделяни от приходите от горскостопанските предприятия, се признаваха за данъчни цели за разход, дори на практика да не бъдат извършени тези дейности, а само с решението за отделянето им във фонда. те не се облагат с данък печалба. Пак казвам, това беше направено само с идеята за обществената полза от изграждането на горски пътища и отварянето на затворените горски басейни.

обществена полза, в това предложение или средствата от този фонд „Инвестиции в горите” на практика ще се използват за абсолютно всички дейности в горите – залесяване, закупуване на горски територии, проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения, както и за изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми. Няма лошо, но средствата в този фонд не са обложени с данък печалба, каквато се плаща от всяко търговско дружество в страната. Земеделските производители след взета нотификация преди година, мисля, ползват 60% преотстъпен данък печалба, ако го инвестират в дълготрайни материални активи, нефинансирани по други програми на Европейския съюз. С текста, който ни е предложен по § 18, на практика се допуска възможността за всички средства, които биха били финансов резултат и обложени по общия данъчен режим с данък печалба, да бъде избегнато облагането и да бъдат отделени за инвестиции инвестиции и разходвани за всички дейности, които споменах. Тези дейности следва да се извършат след като средствата са обложени, държавата е прибрала своя дивидент или е решила реализираният резултат да бъде оставен като резерв в тези предприятия и бъде изразходван за дейностите, които са изброени. Аз не съм убедена, че текстът, така както е предложен и това, до което води той, няма елементите на нерегламентирана държавна помощ. В крайна сметка данъчният режим е еднакъв за всички предприятия и стопански единици. Не виждам никакъв мотив-основания горските предприятия да ги изключваме от този общ режим и да създаваме правила, които на практика избягват данъчното облагане. Аз бих предложила алтернативно предложение – този фонд да си остане, да е записано както е записът, но средствата, които са в него, да се акумулират след съответното плащане на данъци и решение на принципала на горските предприятия, а именно държавата каква част от финансовия ресурс ще акумулира като дивидент и каква част от него ще остави за тези дейности. Но това предложение създава неравнопоставеност на стопанските субекти в стопанския оборот на страната. Няма нито един мотив, съгласно който единствено горските предприятия следва да имат механизъм, по който на практика могат целият финансов резултат преди облагане, като се обърне в процент от прихода, да се акумулира в един фонд, да се избегне плащането на данък печалба и да се разходва за абсолютно всички дейности, по които едно предприятие следва да изразходва печалбата си след облагане по различни инвестиции според решение на мениджмънта. Уважаеми колеги, аз предлагам текстът да не се подкрепи, а ако той бъде подкрепен, категорично следва да се промени следващият текст, съгласно който средствата, набрани във фонд „Инвестиции в горите”, не следва да бъде бъде признаван за разход за данъчни цели. Аз съм сигурна, че ако тук има експерт-счетоводител, вероятно и в последващите текстове би намерил противоречие със специализираните счетоводни закони. Благодаря. Уважаеми колеги, има ли реплики към изказването на госпожа Танева? Уточнявам, че то беше и по двата параграфа - § 17 и § 18, които обсъждаме.

прегласуване неподкрепеното предложение на госпожа Танева и госпожа Караянчева.

Предложението не е подкрепено от водещата комисия. Моля, колеги, гласувайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители! Моля за процедура по прегласуване по повод на това, че някои колеги не успяха да гласуват. Уважаеми колеги, отново напомням, че в момента гласуваме предложението, направено от мен и колежката Караянчева, за отпадане на текста, чието приемане ще доведе до изключване на държавните горски предприятия от общия данъчен режим и възможност за заобикаляне на облагането на техния финансов резултат, както всички стопански субекти в България. Благодаря Ви, госпожо Танева. Колеги, това беше предложение за прегласуване. Подлагам на прегласуване предложението на народните представители Танева и Караянчева за отпадане на § 18, което не е подкрепено от водещата комисия. Гласували

данъчното облагане. Ако някой стане, да оспори това нещо, ще му бъда много благодарен. Вие обаче нямате аргументи в защита на Вашата теза, освен че ще се избягва данъчното облагане. Затова се разширява обхватът. Затова аз гласувах „против”, колеги. Мисля, че всички трябваше да гласуваме „против”, за да запазим възможността за събиране на данъчни приходи от тези дейности, а не парите да се вкарват във фонда и по този начин да се избягва данъчното облагане, от една страна; а от друга страна дейностите като такива – да, те са добри, можеше отново да бъдат извършвани. Порочната практика обаче тук е налице – избягването на данъчното облагане. Ако някой може да ме обори,

премахването на ДДС върху лекарствата, върху литературата, върху вестници и списания, което също е предлагано тук многократно, да бъдете така последователни. Благодаря.

и с предложението ни по предходния параграф, а именно § 18 да отпадне. Мотивите във времето изложих пред Вас.

специален фонд. Тъй като първоначалното предложение на вносителя беше само за изпълнението на одобрени проекти по европейски програми, това следва да става, но по общия режим, след като реализираната печалба е обложена; държавата като принципал е взела решение колко дивидент да отчисли и прибере в бюджета, или каква част от печалбата да задели в инвестиции в горите или във фонд „Резервен”, който се отделя. Тогава по решение на съответните управителни органи този фонд и ресурсът по него да бъде инвестиран в отделните дейности, включително изпълнение по одобрени проекти по европейски програми. Тъй като с гласуването и първоначалното предложение по чл. 179 фонд „Инвестиции в горите” остана с начин на формиране на практика преди облагане на резултата, което за нас противоречи на други закони, предложението ни беше одобрените проекти от европейски програми да се финансират от фонд „Резервен”, чиито средства се формират по общия ред: след като предприятието е реализирало доход, той е обложен, принципалът – държавата, е решила какъв дивидент да отчисли и колко да остави във фонда, който може да се използва, включително за самоучастие във финансирането на проекти по европейски програми.

защото акумулирането на средства във фонд „Резервен”, набирането на средства става така, както става във всяко предприятие, във всяко търговско дружество, което изпълнява всички закони в страната. Считаме, че при държавните горски предприятия трябва да се подчинява на същия режим. Затова нашето предложение в конкретния случай – самоучастието в проекти по одобрени европейски програми да става от този фонд. Следващото ни предложение е § 19 да отпадне, защото е очеизвадно, че за горски територии – общинска собственост, съответният общински съвет решава в каква форма ще управлява общинския си горски фонд – дали чрез специализирана общинска дирекция в самата общинска администрация, каквато практика има, има, или ще създаде горско предприятие с решение на общинския съвет. Това го има като изричен текст в закона. Следователно решението за промяната на тази форма за управление на горски територии – общинска собственост, естествено че се взема пак от общинския съвет. Няма кой друг орган да вземе решение за промяна на формата на управление, при условие че самата форма се определя с решение на съответния общински съвет. В този смисъл предложението би следвало да отпадне. И да не отпадне, то на практика се прилага по този ред. По-важно предложение е за създаването на § 18а, който е в унисон и кореспондира с останалите закони в нашата страна, които регулират как се формира фонд „Резервен” в търговските дружества и в държавните предприятия какво е данъчното облагане. Затова моля, въпреки всичко, § 18 като наше предложение да се подложи на гласуване и да бъде прието. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Танева. Това беше изказване. Колеги, има ли желаещи за реплики? Няма желаещи да репликират госпожа Танева. Има ли желаещи за други изказвания?

за създаване на § 18а – комисията не подкрепя това предложение. Моля, колеги, гласувайте.

Благодаря Ви. Колеги, не подвиквайте от място, а пазете председателя – той е наш. Моля Ви за процедура за прегласуване. Благодаря Ви.

коментирания текст – предложението на народните представители Десислава Танева и Цвета Караянчева. Подлагам го повторно на гласуване.

Сега подлагам на гласуване предложението на народните представители Десислава Танева и Цвета Караянчева за отпадане на § 19 Предложението не е подкрепено от водещата комисия. Моля, колеги, гласувайте.

„и”, заменя се със „запетая и”. 2. Текстът „учебно-опитните горски стопанства и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите” се заменя с текста „и учебно-опитните горски стопанства”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22: „§ 22. В чл. 241, в изречение второ след думите „ловни стопанства” се поставя запетая и се добавя „учебно-опитните горски стопанства и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите”.”

Заповядайте, Уважаема госпожо председател, вземам думата относно докладвания текст по § 21, става

Тази промяна, която се прави от вносителя – допълнение, безспорно кореспондира с вече приети текстове за разширяване обхвата от лица, извършващи дейности по управление на горите, които се вписват в публичния регистър. В регистъра се вписват и държавните горски и ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства и специализираните звена на Изпълнителната агенция по горите, които самостоятелно извършват дейности в случаите по чл. 165, ал. 4 и 5. Онова, което ние смятаме, че не следва да се приема от това предложение на вносителя, са специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите. Считаме, че не е редно в публичния регистър на лицата, които могат да извършват стопанска дейност, да се включи поделение или орган на изпълнителния орган по горите – именно Изпълнителната агенция по горите. По този повод сме направили нашето предложение, което включва тази част от предложението на вносителя, която касае стопанските субекти, а именно държавните горски и ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства. И изключва нашето предложение „специализираните териториални звена” по повод на това, че този публичен регистър е за стопански субекти, а те са звена на контролния орган в лицето на Изпълнителната агенция по горите. Във връзка с това считам, че нашето предложение е коректно и следва да бъде подкрепено. Благодаря Ви, госпожо Танева. Колеги, има ли реплики към това изказване? Няма. Има ли желаещи за други изказвания?

обосновано от госпожа Танева. Моля, колеги, гласуваме предложението на депутатите от ГЕРБ по § 21, което не се подкрепя от комисията. Гласували

По § 23 – предложение на народните представители Танева и Караянчева: „Параграф 23 се изменя така: „§ 23. Член 273 се изменя така: „Чл. 273. (1) Вещите, послужили за извършване на нарушение, както и вещите – предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им. (2) Вещите, отнети в полза на държавата, се продават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на Закона за държавната собственост. За разпореждането с тези вещи не се прилагат разпоредбите

недървесните горски продукти – предмет на нарушението, както и животните – средство на нарушението, иззети и задържани с актовете за установяване на административни нарушения или с констативни протоколи, могат да се продават по реда на ал. 2 преди приключване на административнонаказателното производство. (4) Вещите, отнети в полза на държавата, могат да се предоставят безвъзмездно от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите на нейните структури, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства, а когато вещите са отнети с наказателно постановление, издадено от кмет на община, те могат да бъдат предоставени безвъзмездно на съответната община. (5) Отнетите в полза на държавата вещи, които са негодни за употреба, се унищожават от регионалните дирекции по горите. горите. (6) Средствата от продажбата на вещите по ал. 3, получени след приспадане на всички разходи по тяхното задържане и продажба, се депозират в банкова сметка на съответната регионална дирекция по горите: 1. до приключване на административната преписка с влязъл в сила акт на компетентен орган; 2. до изтичане на една година от датата на констатиране на административното нарушение – когато в този срок нарушителят не е установен. (7) За времето, през което средствата по ал. 6 са депозирани в банковата сметка на съответната регионална дирекция по горите,

се предават в срок до 24 часа на поделенията на Министерството на вътрешните работи. (9) Дървен материал и изделия от дървен материал, отнети в полза на държавата за нарушение на Регламент (ЕС) № 995/2010 г., се реализират по реда на предходните алинеи.” Комисията не подкрепя предложението.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 24 да бъде отхвърлен.

Графичните материали по ал. 1 се разглеждат от общински експертен съвет по устройство на територията, а приложимостта им като удостоверителни документи се установява с решение на общинския съвет. Промяната на собствеността върху поземлените имоти се извършва по реда на Закона за държавната собственост.”; в) досегашната ал. 2 става ал. 3;

общинските съвети приемат решение по чл. 181, ал. 2 за определяне на формата на управление на горските територии – общинска собственост.” „Заключителна разпоредба”. Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага да бъде отхвърлено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26. Колеги, това са параграфите до края. Желаете ли да се изкажете по тях? Заповядайте, госпожо Танева. Сега ще сметна колко минути имате. ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от

Уважаеми колеги, предлагам Ви да приключим с дебатите по закона, а след това ще дам 30 минути почивка. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Успокойте се, господин Михов! Тревожа се от начина, по който реагирате. Заповядайте, госпожо Танева.

че се предоставят на Изпълнителна агенция по горите за ползване за цели от обществен интерес, няма да вземам отношение. Считаме, че сме дали по-пълна редакция. Не се приема предложението. Ние приемаме предложението на вносител, но искам да обърна сериозно внимание, уважаеми колеги, на § 24 на вносител.

то е подкрепено, но тъй като аз специално за него взех думата, само да кажа какво искаше вносителят. И много добре, че в комисията управляващото мнозинство подкрепи този текст. Наказателните постановления по първоначалното предложение щяха да могат да се издават от оправомощени лица от министъра на земеделието и храните, които можеха да не са от регионалната дирекция по горите, които са контролен орган, дори от самите горски предприятия, които трябваше да издават наказателни постановления сами на себе си. В този смисъл считам за много

мотивира този текст за даването на общински съвети на срок до 31 декември 2014 г. да да приемат решение за формата на управление на горските територии. И в момента всички общини, които имат частна собственост – горски територии,

където общините притежават горски територии, да вземат решение за формата за управление на горите – общинска собственост? Така или иначе, в момента там, където има такива територии, те се управляват или от администрацията на общините, или

законът, или да се правят нови форми за управление на горски територии – общинска собственост. Нито промените в този законопроект, който разглеждаме днес, нито други промени вкарват новости или променят начина на управление на гори – общински територии. И този параграф за мен е абсолютно без мотиви, няма никакъв смисъл и от нищо не идва задължението ние като законодателен орган да задължаваме общинските съвети до 31 декември да вземат решения, които вече са взети и съгласно тези решения функционират техните горски територии – общинска собственост. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Танева. Колеги, има ли реплики към изказването на госпожа Танева? Няма реплики. Има ли други желаещи народни представители да се изкажат по докладваните параграфи? Госпожо Танева, Вие заявихте, че друг колега ще се изказва по един от параграфите. Питам за последно – има ли друг желаещ да се изкаже? Няма. Преминаваме към гласуване. Започваме с предложението на народните представители Десислава Танева и Цвета Караянчева към § 23. Предложението не е подкрепено от водещата комисия. Моля, колеги, гласувайте.

Гласували 143 народни представители: за 73, против 48, въздържали се 22. Предложението на народните представители от ГЕРБ не е прието. текста на вносителя за § 23, който става § 24, подкрепен от водещата комисия. Моля, гласувайте.

Ще подложа на гласуване предложението на водещата комисия за отхвърляне на § 24, което предложение съвпада и с предложението на народните представители Танева и Караянчева. Колеги, гласуваме предложението на комисията за отпадане на текста на вносителя за § 24.

2. Параграф 24 по вносител е отхвърлен. Сега преминаваме към гласуване на предложението на народните представители Танева и Караянчева за отпадане на следващия параграф – § 25. Предложението не е подкрепено от водещата комисия.

Гласуваме неподкрепеното предложение на госпожа Танева и Караянчева за отпадане на § 25.

в хода на днешния дебат по приемането на Закона за горите присъства заместник-министърът на земеделието и храните с ресор „Гори” госпожа Валентина Маринова. Моля за прегласуване на предложението. Моля госпожа Маринова да отговори на въпроса ми: тъй като този текст е на вносителя, кое налага да задължим общинските съвети до 31 декември тази година да приемат решение за формата на управление на горите – общинска собственост, при условие че всички общини в момента съгласно решение на общинските съвети управляват и сега горските територии – общинска собственост? В хода на моето изказване зададох този въпрос и отговор не получих. Защо трябва да задължим общинските съвети да приемат решения, които вече са взели и съгласно които функционират общински горски предприятия или специализирани отдели за горския общински фонд? Благодаря Ви, госпожо Танева. Ще подложа на прегласуване Вашето предложение за отпадане на § 25. Ако госпожа Маринова желае след гласуванията да изрази становище, може да го направи. Подлагам на прегласуване неподкрепеното предложение на госпожа Танева и госпожа

текста на вносителя за § 25 в редакцията на водещата комисия, както беше докладван от госпожа Бъчварова. Колеги, гласуваме § 25 в редакцията на комисията.

Защо гласувах „против”? Не можах да разбера защо не дадохте думата на госпожа Маринова да изкаже своето становище, преди да гласуваме?! (Шум и реплики от КБ и ДПС.) Нека да чуем какво мисли тя и тогава да гласуваме. Защо трябваше да се гласува и сега да чуем становището на госпожа Маринова, която, каквото и да каже, няма да може да промени убеждението на нито един от нас – на Вашата част, която е партийно ангажирана, и правотата на нашите мисли, които бяха обосновани от госпожа Десислава Танева?! Питам Ви: защо не дадохте думата на госпожа Маринова (шум и реплики ако трябва, нашето гласуване? Затова гласувах „против”, защото не можах да чуя още едно експертно мнение. Чух мнението на госпожа Танева, но исках да чуя още едно експертно мнение, за да мога да взема правилното решение. Вие отнехте това право, затова гласувах „против”. Може би госпожа Маринова щеше да ме убеди в нещо друго. Защо правите такива еквилибристики тук –кога на кого да дадете думата и какво да правите?! Госпожо председател, малко по-сериозно! Имаме още един прекрасен експерт в залата, който не може да вземе отношение в момента на гласуването, а ще му дадем време да говори след това, когато вече всичко е приключило. Извинявам се много, но това е несериозно. има ли други желаещи народни представители да се изкажат по въпросния параграф? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Попитах госпожа Танева – има ли друг народен представител? Извинявайте, но желанието да чуете госпожа Маринова беше заявено в процедура по прегласуване, което нямаше как да се случи. Разбира се, госпожа Маринова може да се включи със своето експертно мнение, след като приключим с гласуването по този текст. Господин Михов, наистина Ви моля да се успокоите. Тревожа се за Вашето състояние. Уважаеми колеги, има ли друг отрицателен вот? Няма. Тогава подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба”. Моля, колеги, гласувайте. Аз не мога да накарам насила никой експерт – заместник-министър или друго лице, да се изказва от парламентарната трибуна.

Наименованието на Заключителната разпоредба е отхвърлено. Заповядайте, господин Шопов – отрицателен вот по отхвърлянето на наименованието на подразделението. Да, госпожо председател, така се прави понякога, колкото и абсурдистко да звучи. По наименованието на този закон навсякъде гласувах или „против”, или не гласувах, или „въздържал се”, което, разбира се, е „против”. Никой в залата – накрая да си го кажем, не каза каква е истината, сигурно и от БСП не можаха да разберат: целият този закон беше направен заради ДПС. Да, сега ми ръкопляскате от ГЕРБ, но не го казахте, включително и госпожа Танева, която донесе вода от сто кладенеца – не от десет а от сто. Това трябваше да стане ясно на всички, защото ДПС е влязло в горите в началото на тройната коалиция и оттогава не е излизало. (Шум и реплики.) Въпреки че ГЕРБ се опита да влезе малко в горите – не успя. Тогава смени само шестимата шефове на горските дружества. С този закон най-важният текст беше за така наречените „фондове” и невнасяне на пари в държавния бюджет, за което трябваше да бъде тук и министърът на финансите, който трябваше да каже съгласен ли е да се лиши от тези пари, или да не се лиши. И така едни фирми на ДПС, които държат горските стопанства, държат сечта, държат дърводобива, сега ще могат да разполагат с тези пари. разпоредба”? ПАВЕЛ ШОПОВ: Да, точно това – някои неща могат да се кажат и по този начин, без връзка с наименованието на раздела, защото тук проблемът е много по-голям. Тук връзката е не с наименованието на раздела, връзката е с ДПС. Благодаря Уважаеми колеги, тъй като ще гласуваме последния параграф, питам: има ли някой желание да заяви нещо, в частност госпожа Маринова? подлагам на гласуване текста на вносителя за § 26, подкрепен от водещата комисия.

Закона за изменение и допълнение на Закона за горите. Уважаеми колеги, приключихме с тази точка от седмичната програма. След почивката ще продължим с второто гласуване на Закона за обществените поръчки. Тридесет минути почивка.